Konačni prijedlog Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu", hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.869. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici izradi prijedloga Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" s konačnim prijedlogom zakona pristupilo se s ciljem učinkovitije prevencije siromaštva djece i obitelji u riziku te bolje ciljanosti potpora zaklada i njihove učinkovitije raspodjele. Sadašnja opća razina institucionalne potpore obitelji u određenim se slučajevima ne može primijeniti na individualne slučajeve ili manje socijalne skupine, a osobito ako je riječ o djeci i obiteljima koje žive u nepovoljnim životnim uvjetima, uspješnim učenicima i studentima. Sustav potpora potrebno je usmjeriti u pravcu pružanja različitih oblika pomoći kojima se podiže kvaliteta života obitelji u situacijama socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba te osiguranju uvjeta za postizanje boljih obrazovnih uspjeha djece. Stvaranjem pravnih, financijskih, institucionalnih i organizacijskih pretpostavki država pridonosi ostvarenju kako navedenih ciljeva tako i stvaranju primjerenijih uvjeta kojima se djeci iz obitelji u potrebi osiguravaju bolji izgledi za stjecanje i usvajanje znanja, socijalnih vještina i kulturnih sadržaja primjerenih njihovim sposobnostima. Predloženim zakonom uređuje se svrha osnivanja zaklade koja se odnosi na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba, definiraju se tijela zaklade kao i korisnici i vrste potpora zaklade. U odnosu na važeći Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" ovaj prijedlog zakona je usmjeren na učinkovitiji rad zaklade i poboljšanje samog procesa rada kao i na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece s ciljem što uspješnijeg ostvarenja svrhe zaklade. Usvajanjem ovog zakona osigurat će se reorganiziranje procesa rada unutar zaklade kako bi aktivirali priljev sredstava od donacija, ali i osigurali aktivno i transparentno praćenje sredstava koja se kroz zakladu dodjeljuju u obliku potpora pravnim osobama za projekte usmjerenje ostvarivanju svrhe zaklade. Naime, tijekom analize operativnog i financijskog poslovanja zaklade kao jedan od nedostataka uočili smo upravo nedostatno praćenje izvršenja projekata koji su financirani kroz potpore pravni osobama. Naime, zaklada je tijekom 2014.godine financirala 38 projekata pravnih osoba usmjerenih na rješavanje konkretnih problema čiji su rezultati usmjereni na dobrobit djece pri čemu je ukupna vrijednost odobrenih sredstava za projekte pravnih osoba iznosila 3 477 kuna. Kroz reorganizaciju rada zaklade omogućit će se adekvatno praćenje utroška ovih sredstava i osigurati transparentnije trošenje proračunskih sredstava ali će se ujedno ostvariti pretpostavke za traženje povrata sredstava za koja se utvrdi da potencijalno nisu utrošena u skladu prijavljenom projektu. Potrebno je napomenuti i da je tijekom prošle godine zaklada dodijelila potpore za 347 obitelji i to u ukupnom iznosu od 1 milijun i 107 tisuća 999 kuna na osnovu teške materijalne situacije, dok je za 49 osoba odnosno obitelji

koje se osiguraju kroz zakladu pridonijet će se ostvarenju pretpostavki za zaštitu djece od rizika i posljedica siromaštva, pretpostavki za unaprjeđenje položaja djece koja žive u nepovoljnim životnim uvjetima u okviru različitih sustava socijalnih politika, pružanje potpore i podizanje razine učeničkog i studenskog standarda kroz isplatu stipendija za redovito obrazovanje kao i osnaživanje obitelji u potrebi. Nadalje, važećim zakonom propisano je da se zaklada financira prihodima od igara na sreću, prihodima od imovine, darovnicama i drugim prihodima. Unatoč tome najveći dio prihoda zaklade i nadalje ostaju prihodi od igara na sreću. U 2012.godini prihodi od igara na sreću činili su 98,88% prihoda, u 2013. 92,69% prihoda a u 2014.čak 99,69% prihoda zaklade. Cilj nam je to promijeniti. U tom smislu nužno je popularizirati doniranje sredstava zakladi, omogućiti osnivanje donatorskih povjerenstva čiji će se sastav, te način sudjelovanja u radu zakladnih tijela i suradnje sa zakladnim tijelima propisati kasnije statutom zaklade. Dakle predloženim zakonom nastoji se povećati prihode zaklade od donacija pravnih i fizičkih osoba, a čemu bi trebalo pridonijeti osnivanje donatorskih povjerenstava pa bi se tako sukladno primjerima dobre prakse, donatorima zaklade omogućilo stjecanje neposrednog uvida u potrebe korisnika zaklade kroz sudjelovanje u radu zakladnih tijela. I zaključno, donošenjem ovog zakona osigurat će se uspješnije ispunjenje stvarnih potreba djece i obitelji u potrebi, te ispunjavanje svrhe Zaklade "Hrvatska za djecu", te va stoga pozivam da ga podržite. Hvala lijepo.

kada ste u svom uvodu govorili o svrsi donošenja zakona mislio sam da ćete nastaviti, onda ste govorili zapravo koja je svrha zaklade i rekli ste da je to za promicanje dobrobiti osobnih imovinskih prava djece, te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i odgojnih potreba djece. Pretpostavljam da znate, a ako ne znate ja ću vas podsjetiti, da je ova Zaklada "Hrvatska za djecu" proizišla iz nacionalne populacijske politike iz 2006.godine i tada je jedan od ciljeva bio i zapravo i Zaklada "Hrvatska za djecu" koje osnovano odnosno kao zakon prihvaćen 2008.godine s tim da su bile određene izmjene i dopune 2010.godine. Vi niti jednom riječju sada u ovome uvodu niste rekli zbog čega vi donosite novi zakon. Po važećem zakonu sve ono što ste rekli moguće je raditi. ne vidim svrhu donošenja ovoga zakona niti za povećanje prihoda zaklade od donatorskih prihoda niti vezano za određena povjerenstva. To se sve radi i važećim zakonom. Ne znam čemu svrha donošenja novog zakona ove Zaklade "Hrvatska za djecu". Evo volio bih da mi to objasnite. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku zamjenice Sporiš. Pa u međuvremenu su se i društvene okolnosti promijenile od zadnji izmjena ovoga zakona, a ponovit ću ovim zakonom predviđa se i osnivanje donatorskih vijeća kako bi oni koji sjede u donatorskim vijećima mogli ući mogli ući u same potrebe korisnika i na takav način pridonijeti svojim prijedlozima donošenju odluka upravnog vijeća zaklade. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle u drugoj polovici 2014.godine započeo je proces izrade ovog novog zakona o zakladi koji imamo danas pred nama kako bi se redefinirale i proširile ciljane skupine zaklade. Stoga ovaj novi zakon o zakladi predstavlja preduvjet za novu sistematizaciju koja predviđa veći opseg posla, aktivnosti i financijskih sredstava od ovoga koji je zaklada do sada obavljala. Zaklada je osnovana 2006.godine, počela sa radom 2008.i točno je ovo da je uvjet bio temeljem nacionalne populacijske politike, da se u tom prvom zakonu o zakladi velika pažnja posvećivala upravo populaciji i obitelji slabijeg imovinskog stanja. 2010.godine napravljena je izmjena zakona gdje se zakladi omogućuje da sufinancira i pravne subjekte. stavio se 2010.godine nije fokus bio više samo na populacijskoj politici nego je fokus se premjestio i na udruge. Dakle to nije od danas, to je od 2010.godine, napustio se jedan dio te nacionalne populacijske politike. S obzirom da je ravnateljica zaklade imenovana 1.rujna i stupila je na dužnost, obavlja dužnost kao profesionalka, za očekivati je i veću odgovornost, veći obim posla što uključuje svakako iznalaženje dodatnih sredstava za financiranje zaklade kroz osnivanje donatorskih povjerenstava i radnih skupina, ali i mogućnost sudjelovanja zaklade u EU projektima što sada temeljem zakona, a ni zakona ni pravilnika nije bilo moguće. Iz godine u godinu vidljivo je da zaklada ozbiljnije pristupa brizi o djeci i da opravdava svoju svrhu, a to možemo iščitati iz financijskih izvješća koje idu sve ove godine. Dakle u početku je sama ta zaklada bila zamišljena kao zaklada čiji je cilj povećanje nataliteta, promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim broje djece i djece iz tih obitelji. Izmjenama te 2010.godine, korisnici su postali i pravne osobe koje zaklada sufinancira njihove programe i projekte iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja kao i izvanškolskih aktivnosti učenika. Upravo zbog toga pohvalno je što se ovim zakonom predlaže da u upravno vijeće zaklada ulazi i predstavnik ministarstva nadležnog za zdravlje što do sada nije bio slučaj jer iz izvješća za 2014. godinu iščitavamo da su evo određena financijska sredstva dana upravo udrugama, odnosno pravnim subjektima koja se bave i tom problematikom. Amandmanima se u ovom zakonu neke stvari jednostavno ne mogu popraviti zato što na koji način i kome će se dodjeljivati sredstva odlučuje se prvenstveno pravilnicima. Ali ipak ću predložiti određene stvari kako bi uistinu Zaklada opravdala svoje ime a to je "Hrvatska za djecu". Dakle, htjela bih staviti, odnosno maknuti fokus sa obitelji o potrebi i djece tih obitelji koje evo kroz zakladu financiramo isključivo zbog financijskog stanja njihovih obitelji a ne njih kao djece. financiranje obitelji imamo i druge mogućnosti i da bi ova zaklada prvenstveno trebala biti posvećena djeci a tako se i zove "Hrvatska za djecu". Primjerice, zaklada je financirala neka putovanja djece nadarenih sportaša na takmičenja koje njihovi roditelji nisu mogli financijski pokriti. Osobno mislim da bi svu nadarenu djecu trebali nagraditi za njihov trud i uspjehe koje postižu i time im pokazati da nam kao društvu trebaju i da se njima ponosimo. Djeca koja jesu uspješna i koja jesu da tako kažem primjer svojim kolegama i kolegicama smatram osobno da je ova zaklada jedna od vodećih zaklada koja bi takvu djecu uistinu trebala nagraditi. Zakladi u fokusu po meni mora biti dijete a ne obitelj. Tek tada ćemo dati djeci poruku da nagrađujemo i njihove uspjehe. Druga stvar na koju evo sugeriram jesu učeničke stipendije. Zaklada je do sada davala stipendije od 700 kuna mjesečno, odnosno 7 tisuća kuna godišnje pod uvjetom da tražitelj stipendije nije korisnik neke druge stipendije. imamo slučaj npr. djeteta čija je obitelj slabijeg imovinskog stanja a dijete želi upisati srednju školu u nekom drugom gradu. Mislimo li uistinu da je tih 700 kuna tom učeniku mjesečno uistinu dovoljno a ograničavamo dakle ovdje da to mora biti jedina stipendija? Potrebno je izračunati po meni mjesečni cenzus troškova jednog učenika koji ide u srednju školu u neki drugi grad van mjesta prebivališta. Najniži prosjek ocjena za udovoljavanje kriterijama, najniži prosjek ocjena na kraju školske godine za koju se dodjeljuje stipendija i skupiti potvrde o dodijeljenoj drugoj stipendiji od strane recimo jedinice lokalne samouprave ili jedinice regionalne samouprave. Ukoliko ti cenzusi pokazuju da je obitelj slabijeg imovinskog stanja, da dijete ima zadovoljavajući prosjek u školi, ne smijemo ga ograničavati isključivo sa tih 700 kuna jer je 700 kuna malo za mjesečni boravak u nekom drugom gradu. I ukoliko želimo nagraditi djecu, omogućiti djeci da se školuju u onim zanimanjima koja su odabrali a njihova ih obitelj u tome ne može pratiti. Onda mislim da nam je dužnost da kroz pravilnike o zakladi uredimo sufinanciranje, odnosno dodjelu učeničkih stipendija tim učenicima na način da druga stipendija neće biti ograničavajući faktor ili na način da ovih 700 kuna takvoj djeci onda povisimo zavisno o cenzusu koji smo odredili. S obzirom, ponavljam da je ovo zaklada koja ima ime "Hrvatska za djecu" ponovno stavljam akcenat na uspješnu djecu. Zašto npr. ne bi nagradili stipendijom i djecu čiji je prosjek ocjena na kraju 8 razreda i svakog razreda dakle u srednjoj školi, jer ovo je zaklada koja dijeli učeničke stipendije najmanje recimo 4,8 ili 4,9% bez obzira na na imovinski status njihovih obitelji. Zašto ne nagraditi tu djecu koja su dobra i dodatno ih motivirati kroz stipendije, nagraditi ih za njihov uspjeh, za njihov rad i za njihovo zalaganje. ne obitelji, ne nagrađujemo sa stipendijama obitelj nego sa stipendijom moramo početi nagrađivati učenike. Učeniku, dobrom učeniku, savjesnom učeniku koji izvršava svoje obaveze i zadatke, koji mora biti primjer svim ostalima u u razredu, moramo pokazati da cijenimo njegovo znanje, da cijenimo njegov trud, da cijenimo njegovo zalaganje. I dati mu stipendiju dakle, ne samo zbog toga što živi u obitelji slabijeg imovinskog cenzusa nego zato što učeniku dajemo poruku da nam dobri i savjesni učenici trebaju, da smo ih počeli prepoznavati, da ih vidimo gdje su i da ih na temelju toga nagradimo. To možemo napraviti preko škola, dakle gdje bismo kroz pravilnik obvezali škole da na kraju školske godine, odnosno na kraju 8 razreda oni učenici koji imaju dobre uspjehe, dakle da li će nam to biti 4,8, 4,9 ili 5,00, o tome se da razgovarati ali takvih učenika ima i mislim da o tome trebamo voditi pažnju. Ovim Izmjenama zakona o zakladi osnivamo dakle i ta donatorska povjerenstva čime se teži iznalaženju dodatnog izvora financiranja od donatora za poslovanje zaklade s obzirom da se do sada zaklada financirala kako smo čuli najvećim dijelom od prihoda od igara na sreću pa je sukladno odredbi evo o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu udio zaklade u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću iznosio za zakladu 20,11% odnosno 7 milijuna 634 tisuće 741 kunu. **Stazić, Nenad Poštovane zastupnice i zastupnici, čast nam je na galeriji Hrvatskog sabora pozdraviti Izaslanstvo skupštine Republike Kosovo koje boravi u radnoj posjeti Republici Hrvatskoj.

Predlažem još jedan prijedlog, dakle donator može biti ako osnivamo donatorska povjerenstva, donator može biti i mentor uspješnom učeniku, može financirati njegovo školovanje, poticati njegovu izvrsnost i na taj način osigurati sebi uspješnog produktivnog radnika nakon 4 godine recimo srednjoškolskog obrazovanja u nekom smjeru. To ne bi smjelo. Ukoliko nađemo donatora koji je spreman financirati uspješnog učenika i mjesečno mu davati dakle tu donaciju kao mentor morao u pravilniku razmišljati i o tome i to ne bi smjelo bit vezano isključivo za stipendiju nego bi trebalo dakle bit vezano da tako kažem uz ove dobre poslovne anđele koji u tim učenicima koji su uspješni u prepoznavanju svog budućeg potencijalnog dobrog radnika. Isto tako nužno je uložiti po meni i dodatne napore u jednako obraznoj primjeni poreskih propisa, posebice odredaba o vrsti djelatnosti za koje fizičke i pravne osobe mogu izdvojiti do 2% svojih prihoda jer osobno smatram da ukoliko takvu uredbu ne donosimo oni koji bi htjeli bit donatori i ne znaju točno što im je činiti i koje su, dakle da sami iznalaze načina. Mislim da tu radimo jednu konfuziju i da bi upravo da bi upravo zaklade bila, pošto sada ima evo pohvalno i svoje web stranice, da bi upravo obaveza zaklade bila ta da na svoje web stranice za sve potencijalne donatore točno napiše koji su to uvjeti, pod kojim uvjetima oni mogu donirati, koja su im porezna oslobađanja po toj osnovi. I mislim da bi onda jednom zajedničkom sinergijom uistinu mogli napraviti puno više za svu djecu Hrvatske i ponavljam, bez obzira dakle na imovinski status jer ukoliko imamo zakladu ″Hrvatska za djecu″ osobno mislim da svoj djeci trebamo pridat istu pažnju, jer da sva djeca bez obzira na imovinski status njihovih obitelji zavrjeđuju da im se takva pažnja i posvećuje. I evo, ono što je zamjenica ministrice uvodno rekla, pohvaljujem dakle i da se ide u registar i da se ide isto tako i u kontrolu projekata odnosno povrat dodijeljenih sredstava ukoliko projekat odnosno onaj tko je pravni subjekt koji je dobio naknadu od zaklade nije izvršio sve svoje ugovorne obveze na isti način kao što i fizičke osobe vraćaju dodijeljena sredstva ukoliko nisu udovoljili danim danim kriterijima i mislim da će se na taj način još neka dodatna sredstva koja nisu utrošena vratit u zakladu i onda bolje potrošit. Laburisti će podržat ovaj zakon. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo poštovana kolegica Jadranka Kosor, izvolite. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolegice Tireli, podsjetili ste na vrijeme kad je donesen i ovaj zakon, kad je osnovana zaklada, kad se zakon počeo provoditi i ja se slažem sa svima onima koji smatraju da nema nikakve potrebe i da i nije bilo potrebe za donošenje novoga zakona, nego je samo trebalo učiniti što je moguće više za popularizaciju i zakona i činjenica da zaklada postoji, učiniti sve da zaklada bude javno poznata i javno priznata jer sad da napravite anketu među Zagrepčanka i Zagrepčanima ili u bilo kojem drugom gradu i da pitate što je točno ″Hrvatska zaklada za djecu″ da bi malo njih to znalo. Dakle to je jedan put, donošenje potpuno novoga zakona mi se čini slično kao i donošenje potpuno novog zakona, Obiteljskog zakona, da se ostavi neki trag što mi je razumljivo. Međutim, prva i glavna svrha i cilj osnivanja zaklade, dakle ja sam ga kao ministrica i predstavljala i evo od 2008. je on na snazi, je bila potpora zaista obiteljima sa više djece, siromašnim obiteljima. Rekli ste dobro, treba biti usmjeren prema djeci ali naravno djeca žive u obiteljima i to je bila prva svrha i prvi cilj donošenja toga zakona i osnivanje zaklade. Predlagatelji kažu da su se u međuvremenu promijenile okolnosti. Ne vidim da su se drastično promijenile okolnosti, osim što naravno od 2008. do danas imamo više djece koja su siromašna, koja trebaju potporu države i na ovaj i na sve druge načine. Dakle uz naravno podržavanje zakona kao takvoga ne vidim pravi smisao u izmjenama i donošenju novoga, nego pravi smisao je u tome da svi zajedno napravimo da zaklada zaista pusti korijenje i da živi punim plućima. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zastupnica Nansi Tireli. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Kosor, slažemo se u velikom dijelu. Ja isto sam si postavljala pitanje da li treba novi zakon ili ne, ali sam onda stvari posložila na sljedeće. Dakle 1. rujna 2014. godine mi smo dobili prvu prvu predsjednicu upravnog odbora, dakle prvu upraviteljicu zaklade i do sada su upravitelji bili privremeni što znači da ti upravitelji baš i nisu imali nekakvu veliku odgovornost za određene stvari. Pokušat ću evo to stavit na dobar trag da toj upraviteljici sad ovim zakonom dajemo veće obaveze što se tiče zaklade. Upravo u ovom tragu što ste rekla da veliki broj hrvatskih građana uopće ne zna da ta zaklada postoji i da nisu bili u prilici, dakle uopće se javljati na određene natječaje zato što nisu znali da su natječaji otvoreni. To je prvo. A drugo, prvotno je bilo, u prvom zakonu je bilo isto tako zamišljeno da će im se posebna pažnja posvećivati onoj djeci koji žive u ruralnim sredinama, slabo naseljenim područjima itd. Pa se onda postavlja pitanje kako ti ljudi ukoliko nema dobre koordinacije zaklade sa tijelima lokalne vlasti mogu uopće znati da je neki natječaj, dakle raspisan i da oni mogu aplicirati kao obitelj ili kao pojedinac, dakle na taj zakon. Ja se uistinu nadam da će, pogotovo ovaj dio od donatorskih povjerenstva do pisanja projekata za EU, dakle obaveze zaklade koje sad u ovom zakonu prvi put iščitavamo biti obveza novoj upraviteljici i novom upravnom odboru koji se bude birao da ozbiljno pristupe poslu, da prikupljaju i prikupe čim više sredstava, dakle da ne bude ovaj omjer 99% sredstava od igara na sreću. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, poštovani Ante Babić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Tireli, rekli ste da se između ostalog donosi i ovaj novi zakon zbog toga što nije moguće raditi i aplicirati projekte za EU po važećem zakonu. Ja vjerujem, a vidio sam da iz vašeg izlaganja i čuo da ste vi dobro pogledali ovaj prijedlog zakona. Ne znam jeste li uspoređivali to sa važećim zakonom. Pazite, ali ništa vam se ne mijenja. Jedino što je konfuznost u tome što su zamijenjene određene glave u zakonu, nešto je boldano tako da imate nekakvu konfuziju. Znači, apsolutno se ništa ne mijenja i po važećem zakonu se to moglo napraviti. Kada govorite o stvarima koji su vezani za onu djecu sa potrebama u razvoju, za aktivnosti djece između ostaloga ste spomenuli i za gradove i općine, jedinice lokalne samouprave i oni koji su prometno izolirani i o tome govori zamjenica ministrice onda morate znati da je to isto ministarstvo, odnosno zaklada kada su raspisali natječaj, raspisali su ga za gradove i za županije, a ne za jedinice lokalne samouprave, posebice ne one koji su na brdsko-planinskom području ili u PPDS-u. A što se tiče natalitetne politike morate znati i onoga što, o čemu ste vi govorili, a to je da je samo u prošloj godini, ne govorim to samo zbog zaklade već i zbog samog ministarstva i njihove nevidljive politike, ne proaktivne proaktivne natalitetne politike rođeno je 39000 djece najmanje u hrvatskoj povijesti a umrlo 52612. Znači, jedan grad veličine Imotskoga, Trogira je pretpostavljam i Benkovca nestao, njega više nema. Toliko o pronatalitetnoj politici, pa ako hoćete i kroz zakladu "Hrvatska za djecu" iz samoga ministarstva što ljudi zapravo niti ne osjećaju i ne vide. Hvala. Kolegice Tireli, morate se javiti ako mislite odgovarati za repliku. Niste se javili. Treća replika Stjepan Milinković. **Milinković, gospodine potpredsjedniče. Pa evo imat ćete priliku sad meni kolegice Tireli jer ja ću slično kao i kolega Babić. Naime, vi ste govorili o zakladi, uistinu se tu nema ali svakako ste govorili o ciljevima koji bi trebali proisteći iz njezinog dobrog funkcioniranja i naravno ona poboljšanja o kojima vi govorite isto tako je meni prihvatljivo. I u tom dijelu ste svakako govorili o povećanju nataliteta i ovim negativnim demografskim podacima o kojima je govorio kolega Babić i uz onaj momenat o čemu je jučer bilo govora o ovom iseljavanju, pa da li ima li većeg prioriteta od toga. Nema. A istovremeno nas se nastoji uvjeriti kako je sve dobro u svim segmentima, pa i u pitanju zaštite djece. Kao da se zaboravilo da su roditelji djece s teškoćama u razvoju prosvjedovali, da se osjećamo i osobnog asistenta itd. Sve su to stvari, ali pustimo sad taj dio. Mogao bih dosta tih momenata navesti. Mene je potaklo na repliku onaj dio kada ste govorili o poticanju uspješne djece, o stipendiranju. o stipendiranju. Evo mi u mojoj općini dajemo svima ne samo, svima dajemo po 500 kuna. I sad oni sukladno ovome ne mogu biti. Gdje je ona razlika za 200 kuna, a govori se o onom cenzusu. Pa moji su u ruralnim područjima svi su ispod cenzusa, svi su ispod cenzusa. Jednostavno i znamo što se dogodilo selu, što se dogodilo poljoprivredi i kako oni žive. I u tom dijelu se nema što reći. I opet se dovodim na ono da moram na žalost reći da smo mi u ruralnim područjima na neki način diskriminirani na ovakav ili onakav način i to je neprihvatljivo i za u buduće. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, uvažena Nansi Tireli. neće se baš nitko odlučiti imati dijete zbog tih nekih 3700 kuna. S druge strane, ono što imamo općine u Republici Hrvatskoj koji i prije lokalnih izbora donose odluku da će se za svako novo rođeno dijete u toj općini dati i do 20 000 kuna, pa zbog toga nemamo baš nekakvu pronatalitetnu politiku ili nemamo puno više novorođene djece u tim općinama. Dakle, nemojmo se zavaravati da će jednokratne naknade za novorođeno dijete bit poticaj roditelju da ima još još jedno dodatno dijete ukoliko ne riješimo ovaj drugi dio priče jer to dijete odrasta, treba ići u vrtić, treba ići u školu, treba ići na fakultet. I ukoliko roditelji nemaju mogućnosti to dijete, dakle dakle financirati onako kako bi dijete trebalo bit financirano a da ima sve ono što djetetu jednom treba usprkos bilo kakvoj politici što se tiče jednokratnih davanja mislim da nećemo puno postići osim evo reći roditelju hvala što poboljšavaš natalitetnu politiku. Što se tiče, dakle ponavljam moramo voditi računa o svoj djeci, sva djeca zaslužuju da se o njima vodi računa, pogotovo o ovima koja su dobra trebamo ih nagraditi. I ovo što ste vi spomenuli 500 kuna stipendije u vašoj općini da dajete svima, to je u redu. Upravo sam ukazala na to da tih 500 kuna vaših u općini ukoliko vaše dijete iz vaše općine ide na školovanje u drugi grad ne smije biti ograničavajući faktor da ne dobije i 700 kuna od zaklade. U ime kluba SDP-a govorit će uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" je kao što znamo donesen 2008. godine, imao je nadopune 2010. godine sa ciljem podupiranja i poboljšavanja kvalitete života višečlanih obitelji, davanje stipendije učenicima, financiranje raznoraznih projekata. Zaklada je dosada financirala stotine obitelji, preko par tisuća studenata i raznoraznih projekata pravnih osoba. Kad pogledamo na stranicama misija zaklade je zapravo povećanje nataliteta o kojemu smo danas govorili. Moramo biti svjesni toga da ne možemo očekivati samo od ove zaklade povećanje nataliteta nego imamo i raznorazne druge populacijske, cijeli niz mjera populacijske politike. Zatim je također misija osnaživanja obitelji, pomoć naravno djeci iz tih obitelji, djeci izloženim raznoraznim zdravstvenim rizicima, rizicima odgojno-obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti te djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Navedena svrha se ostvaruje kroz raznorazne potpore u novcu, a isto tako i kroz korištenja kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja kao i drugih oblika potpore. Ovaj zakon je usmjeren na učinkovitiji rad Zaklade "Hrvatska za djecu" i kao što smo već čuli poboljšanje samog procesa rada naime kod analize se vidjelo da postoji nedostatak u samom procesu rada i upravo zbog toga smo i donijeli kroz ovaj zakon mogućnost za poboljšanje tog procesa rada. Prvi put je imenovan i upravitelj, odnosno upraviteljica na puno radno vrijeme gdje je nakon toga zapravo i Upravni odbor zaklade pokrenuo jedan novi smjer djelovanja zaklade i otvorio prostor za promjene i nužne potrebe poboljšanja rada i rezultata. I na takav način će zapravo i sve ove primjedbe koje su dobre danas iznesene mislim da će se moći unijeti. Zakonom o zakladi je zapravo uređeno i pitanje svrhe osnivanja Zaklade "Hrvatska za djecu", definiraju se tijela zaklade, zatim osnovna imovina te način i izvori financiranja. Važećim zakonom je zapravo već propisano da zaklada se financira prihodima od igara na sreću, prilozima od imovine, darovnicama i drugim prihodima ali analizom se vidjelo zapravo da je od 98 do 99 zapravo se financira ipak od igara na sreću. I to je zapravo bilo potrebno promijeniti i to se ovim zakonom mijenja. Predloženi zakon je potrebno donijeti po hitnom postupku, obzirom na izražene stvarne potrebe djece kao uvažavajući nužnost pomoći obiteljima u situacijama i socijalnih, odgojnih, zdravstvenih, obrazovnih potreba itd. Danas je bilo govora o tome da li je uopće bio potreban novi zakon. Sad ću ja usporediti neke stvari iz starog i novog zakona. Zakon iz 2008. godine kaže da je svrha zaklade povećanje nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanje obitelji s većim brojem djece, 5 i više, obitelji u rijetko naseljenim udaljenim mjestima, samohranih roditelja i djece iz tih obitelji, obitelji trudnica, rodilja, majki itd. Novi zakon iz 2015. godine kaže promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba.Dakle, naglasak je prije bio na korisnicima koji su bile obitelji s najmanje 5 djece, sada korisnici mogu biti i obitelji s manje djece. Prije toga u prošlom zakonu upravitelj zaklade i njegov status nisu precizno određeni i podliježu Zakonu o zakladama i fundacijama po kojem upravitelju ovo nije radno mjesto nego dobrovoljni rad. Sada ovim zakonom zbog strateškog pristupa i novog zaokreta u radu zaklade upravitelj se bira na mandat na 4 godine i postaje zaposlenik zaklade. Ukida se institucija privremenog upravitelja. U prijašnjem zakonu korisnici sredstava mogu biti i pravne osobe a sada izjednačena važnost dodjele sredstava fizičkim i pravnim osobama kao i jasno definirane su vrste potpora. To su novčane naknade, sufinanciranje programa pravnih osoba, stipendije učenicima odnosno studentima. Prije toga korisnik potpora može biti pisalo je u zakonu korisnik potpora može biti i pravna osoba koja ponudi zakladi na financiranje programe iz različitih područja namijenjenih određenoj kategoriji djece, obiteljima s više djece, djeci iz samohranih obitelji, obitelji koje obitavaju u ruralnim područjima itd. Novi zakon kaže mogućnost dodjele sredstava pravnim osobama koje rješavaju određene probleme ne navodeći posebne kategorije i bez obzira koliko obitelj ima djece jer su ciljana skupina djeca. Na taj način se ispunjava svrha i cilj zaklade, a to je podupiranje kvalitetnih programa koji služe dobrobiti djece. Dalje, u prijašnjem zakonu sredstva za rad stručne službe stalnih i povremenih povjerenstava osiguravaju se iz prihoda zaklade i ne mogu iznositi više od 7% ukupnih prihoda. Ovim zakonom novim ukida se postotak jer obzirom na novu sistematizaciju, nove aktivnosti i način rada 7% sredstava za hladni pogon je nedostatno te limitirajući što dovodi u pitanje provedbu projekata i aktivnosti I na kraju jedna velika razlika, to je financiranje zaklade iz prijašnjeg zakona, ide iz prihoda igara na sreću i prihod od imovine i darovnice i drugih prihoda. Ovim zakonom navodimo otvoren prostor za dodatno financiranje putem mogućnosti osnivanja donatorskog vijeća i prijave na fondove EU kako bi se mogao financirati što veći krug potreba s ciljem ispunjavanja svrha zaklade, a to je promicanje osobnih imovinskih prava djece i osnaživanje obitelji u situacijama socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovanih potreba djece. Kad pogledamo slijed od 2011.godine do 2014.i usporedimo što se zapravo financiralo iz ovih sredstava Hrvatske za djecu tada se vidjelo da je 2011.godine da su se financirale samo stipendije i novčane potpore fizičkim osobama, isto tako je išla i 2012., 2013., tek negdje u 2014. godini imali smo nove, imali smo zapravo 37 pravnih osoba, odnosno novčanih potreba. Prema tome vidjelo se da moramo pronalaziti i nove financijska sredstva da se zadovolje sve potrebe koje dolaze s terena. Prema tome, glavna misao i vodilja za budućnost zaklade, a što se i ovim zakonom zapravo može ostvariti jeste da zaklada od institucije koje je trenutno skoro nepoznata, a to smo vidjeli iz par diskusija koje su kolege prethodno govorili, nepoznata u javnosti, gotovo da postoji samo na papiru. Da zapravo ista postane zaklada sa svrhom istinske pomoći i podrške za potrebe djece svih kategorija, djece sa teškoćama u razvoju, nadarenima što su danas isto tako spominjani, siromašnima, bolesnoj djeci, djeci iz udomiteljskih obitelji, domova, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Vizija jest, što se naravno ovim zakonom i može postići da za najviše 5 godina od danas da se ova zaklada postane jedan referentni centar za svekolike potrebe djece u Hrvatskoj a one su velike, što se zapravo i vidjelo po prijedlozima koji su bili prije. Upravo zbog toga ja vas pozivam zapravo u ime kluba SDP-a, mi podržavamo ovaj novi zakon, Zaklada "Hrvatska za djecu" jer treba strateški budući rad zaklade i okrenuti se više projektnom poslovanju i svrsishodnijem trošenju novca odnosno podići podići svijest o postojanju zaklade. Tek na taj način zapravo možemo pomoći svima potrebitima. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena kolegice Šimac-Bonačić, vi ste spomenuli da je bio potreban novi zakon i to po hitnom postupku, ja neću diskutirati o tome da li je bio ili nije bio potreban ali obrazloženje da je to toliko hitno da se morao u jednom čitanju riješiti mi nekako čini se da nije uvjerljivi kao i u mnogim drugim zakonima jer naravno u dva čitanja sve se da napraviti u mjesec, dva. Prema tome, nije sretno da se i ovaj zakon kao i većina ostalih donosi po hitnom postupku. Zašto to nije sretno? Zato jer se vjerojatno mogli su neke stvari u njemu, primjerice ja nisam sretan sa time što je u preambuli dakle u objašnjenju toga izostavljana ona pronatalitetna komponenta. Dobro je vjerojatno da to nije ograničeno isključivo na obitelji s petero djece itd. međutim izbacivanje kompletno pronatalitetne komponente u cijeloj stvari sigurno nije dobro, pogotovo ne u Hrvatskoj u ovom času koja upravo ima ogromni problem demografski i o tom evo pričamo mjesecima pa to sigurno nije sretno. Ono što isto mi se ne čini sretnim da je u članku 4. stavak 2.piše "Svrha zaklade ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima te kroz podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih sadržaja kao i drugih oblika sporta." Međutim, onda u članku 15.stavak 2.je izostavljena koncepcija vjerski sadržaja pa samo stoji sličnih djelatnosti što bi moglo onda imati implikacije da zapravo predlagač želi izostaviti financiranje potpora vjerskih sadržaja u obliku sufinanciranja projekata i programa što ne bi bilo dobro jer bi opet sužavalo stvar a ne širilo zašto se i vi zalažete, a ja mislim da je upravo ta komponenta dobra i

što se tiče mislim da se svi slažemo da postoji demografska problematika u Hrvatskoj, odnosno populacijska politika da se treba provoditi, međutim ne možemo očekivati što sam naglasila i u svom izlaganju da ćemo kroz ovaj zakon mi zapravo odraditi, odnosno riješiti problem, demografski problem Hrvatske odnosno riješiti populacijsku politiku. Što se tiče hitnosti postupka mislim da sam bila jasna, obzirom na izražene stvarne potrebe djece, odnosno prateći rad zaklade tada se vidi koliko su potrebe sa terena velike i upravo zbog toga treba što hitnije donijeti ovaj zakon, jer ovaj zakon omogućava dodatno financiranje a vjerujte potrebe su velike i zato treba dovoljno novaca. Hvala lijepo. vjerujem da ste vi željeli napraviti dobru usporedbu sa važećim zakonom i sa ovim prijedlogom zakona i pokušali ste reći u prvoj rečenici zbog čega se donosi ovaj zakon, a reći ću vam u važećem zakonu ta je definicija još više proširena i kaže, i govori o sustavu potpora u obitelji, o skrbi, o djeci, o zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta, smanjiti smrtnost novorođenčadi i dojenčadi i djeci, poboljšati povezanost obitelji i stručnjaka, stručnih službi i tome i tome slično. Ja vam ponovno govorim da nije bilo nikakve potrebe za donošenje novog zakona. Ovo što ste vi govorili da bi se donijela određena poboljšanja … to se sve moglo donijeti pravilnikom i kod određivanja stipendija i kod potpora. Kada ste pokušavali objasniti zbog čega bi upraviteljica trebala biti zaposlena na određeno vrijeme, onda ste rekli zbog niza stvari i priprema projekata i Ono što zaklada radi, a to je vidljivo i može se vidjeti to je dodjela stipendija, oni su prošle godine dodijelili negdje oko 500 stipendija i 38 projekata je financirano. Ne vidim razloga da se svaki put, svaka sljedeća osoba zapošljava na neodređeno vrijeme. Ako je to svrha ovoga zakona onda uredu, onda je to novo uhljebljivanje, ali po meni to nema nikakve svrhe jer je ovo jedan vid manipulacije. Hvala. Odgovor na repliku, poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa. Pa kolega Babić meni je jako žao što vi niste vidjeli kroz ovaj zakon na koji način se promišlja budućnost te zaklade. Iz diskusija kolega koji su raspravljali o ovome zakonu odnosno o djelatnosti zaklade tada se vidjelo kolike su potrebe na terenu. Prema tome, ovim zakonom se omogućava da zaklada od jedne institucije koja je trenutačno nepoznata skoro u javnosti da se pretvori u jednu veću instituciju odnosno u veće mogućnosti pružanja pomoći djece. E sada mi recite, da li vi da li vi mislite da zato ne treba stalni zaposlenik odnosno upravitelj ili mislite da se to može riješiti privremenim upraviteljem? Ne, ako hoćete raditi kako treba,ako hoćete raditi …, ako hoćete ako vidite budućnost ovakve zaklade, a postoji velika mogućnost, postoje veliki potencijali potrebe su velike s terena, prema tome ostajem pri tome ovaj zakon je itekako potreban. Hvala lijepo. Treća i posljednja replika, cijenjena Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolegice Šimac-Bonačić ima nešto malo i nelogičnosti u ovome što se sada predlaže, a što predlagatelj vidi kao dodatno unapređenje u radu zaklade. Ja ne mislim tako. Naime, rekli ste sami da će se upravitelj ili upraviteljica financirati iz sredstava zaklade. Dakle od onoga što se prikupi, a što se prikupi i donacijama i na razne druge načine naravno i od igara za sreću sada će se djelomično davati za plaću osobe,kaže se da će se to naknadno regulirati, dakle to ne znamo u ovom trenutku koliko to može biti. Time se jednim dijelom osporava ono što je ta prvobitna ideja u osnivanju zaklade i bila. A s druge strane donacijama se mogla financirati zaklada odnosno djelovanje zaklade i do sada. i mislim da bismo mi puno napravili za zakladu kada bismo primjerice organizirali sami neku donatorsku akciju, kada bismo organizirali neku aukciju ili nešto slično s čime bismo s jedne strane popularizirali zakladu i njezino postojanje, a s druge strane i financijski pomogli. slažem se to je završno, i postojeći zakon je apsolutno otvarao mogućnosti financiranja i kroz projekte EU, budući da smo članica EU, po mom mišljenju nijedne pravne zapreke za to po postojećem zakonu nema. Hvala.

kada ste govorili da li je potrebno zapošljavanje stalnog, … a govorili ste da bi se ta sredstva mogla negdje drugdje usmjeriti itd. Ja ću vam samo sada ovdje reći primjer od 2011.godine kada smo imali samo dva zaposlenika nije bilo stalnoga ravnatelja, tada se na redovno poslovanje bile su 622.343 kune, to je bilo redovno zaposlenje, dva zaposlenika. Samo su se radile stipendije i novčane potpore fizičkim osobama. 2014.godine redovno poslovanje ide 688.603 kune, to su četiri zaposlenika, ali sada su uvedene i 37 pravnih osoba i veći obim posla. Prema tome mislim da vam je samo ovaj primjer dovoljan. Hvala lijepo. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi Ante Babić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Vlada RH predložila je, a saborska većina je prihvatila da se Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu" donese po hitnom postupku. Potreba da se ovaj zakon donese po hitnom postupku obrazlaže se stvarnim potrebama djece, nužnosti pomoći obiteljima u situacijama socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovanih potreba, omogućavanje potpore i podizanje standarda posebice kroz isplatu novčanih potpora fizičkim osobama i stipendija za redovito obrazovanje, te sufinanciranjem projekta i programa pravnih osoba usmjerenih na rješavanje konkretnih problema čiji su rezultati usmjereni na dobrobit djece, te kako bi se u što kraćem roku započelo, a naglašavam započelo, s ispunjavanjem zakladne svrhe. Dalje se navodi da se ovim zakonom predviđa osnivanje donatorskih povjerenstava, čiji bi članovi sudjelovali u radu zakladnih tijela čime bi se ostvarile pretpostavke za povećavanje imovine zaklade iz izvora donacija. Na taj će se način navodi se dalje, povećati ukupni iznos sredstava kojim se ostvaruje zakladna svrha, odnosno povećat povećat će se ukupna masa sredstava koja se dodjeljuje korisnicima zakladnih potpora, djeci i obiteljima u teškim materijalnim uvjetima, obiteljima u slučajevima višestrukih poroda, te stipendija studentima i učenicima. Kaže se također da je zakon potrebno donijeti po hitnom postupku kako bi se osiguralo adekvatno praćenje utroška sredstava koja se kroz zakladu dodjeljuju pravnim osobama za projekte koji su usmjereni za dobrobit djece te da će se donošenjem zakona osigurati učinkovitija prevencija siromaštva djece i obitelji u riziku te bolja ciljanost potpora i njihova učinkovitija i transparentnija raspodjela. Ovo sve što je navedeno u razlozima za donošenje zakona po hitnom postupku zaista zavrjeđuje hitnost kada ne bismo znali da već postoji Zakon o zakladi "Hrvatska za djecu" koji je donijet 2008. godine a izmjene i dopune 2010. "Hrvatska za djecu". nije teško uočiti da se predloženi zakon gotovo po ničem ne razlikuje od važećeg zakona i da svrhe koje se namjeravaju postići donošenjem ovoga zakona a kojima su obrazloženi razlozi za donošenjem zakona po hitnom postupku mogu se ostvariti i po postojećem zakonu. Međutim, stvarni razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku kriju se vjerojatno u odredbi stavka 6., članka 10. ovoga prijedloga zakona kojim se utvrđuje da osoba imenovana imenovana za upravitelja zaklade sklapa sa upravnim odborom zaklade ugovor o radu na neodređeno vrijeme o čemu je govorio akademik Reiner. Pa ne vjerujete da će ona zato što je zaposlena na određeno vrijeme bolje raditi u zakladi. To je bitna novina koja je pak nespojiva sa prethodnim stavcima članka 10. kojim je utvrđeno da upravni odbor zaklade imenuje upravitelja zaklade na temelju javnog natječaja te da mandat upravitelja zaklade traje 4 godine sa pravom ponovnog izbora. Još jedna pod navodnike "bitna" razlika između predloženog i važećeg zakona sastoji se u tome da su prema važećem zakonu ograničena sredstva za rad stručne službe stalnih i povremenih povjerenstava na iznos najviše od 7% ukupnih prihoda zaklade u proračunskoj godini o čemu ste vi govorili govorili poštovana kolegice Šimac-Bonačić, i to se naravno ukida, ne vidim zbog čega. Takvo ograničenje u predloženom zakonu nema. Predloženim zakonom u odnosu na postojeći puno je općenitije definirana svrha zaklade te su u odnosu na važeći zakon nešto drugačije posložene glave u ovome tekstu zakona čime se pokušalo onima koji namjeravaju uspoređivati postojeći i tekst važećeg zakona malo otežati posao kao da se vidi da je nešto novo napravljeno. da bismo mogli razgovarati o ciljevima koji se žele postići donošenjem ovoga zakona dobro je podsjetiti kako je zapravo došlo do osnivanja Zaklade "Hrvatska za djecu". Hrvatski sabor je koncem 2006. godine donio zapravo nacionalnu populacijsku politiku kojom je utvrdio skup mjera i akcija kojim će se usmjeravati razvoj stanovništva, njegovo brojčano stanje, prostorni razmještaj, mjere pronatalitetne politike kojim će se usmjeravati promjene u socioekonomskom i obrazovnim strukturama stanovništva te strukturama obitelji kućanstva, naselja, područja kao i odnosa napučenosti ruralnih i urbanih prostora. U poglavlju nacionalne populacijske politike koja govori o skrbi o djeci postavljeni su sljedeći ciljevi. Stvoriti prostore, kadrovske i druge pretpostavke. Za primjenu skrb o djeci podići kvalitetu institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi za djecu, osigurati ravnomjernu dostupnost usluga djeci na području Republike Hrvatske te osnaživanje brige o djeci i poboljšanje kvalitete djece iz brojnih obitelji. Jedna od mjera kojom su se nastojali postići utvrđeni ciljevi bila je i osnivanje neprofitne Zaklade "Hrvatska za djecu". Nakon toga, kao što je već rečeno donijet je 2008. godine Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu". Prema tome zakonu, već prema navedenome, zakon već postoji, zaklada je osnovana, no postavlja se samo pitanje u kojoj mjeri zaklada ostvaruje ciljeve zbog kojih je ona osnovana. Držim da postojeći zakon ne predstavlja apsolutno nikakvu prepreku, dapače da zaklada promiče dobrobit osobnih, imovinskih prava djece, te osnažuje obitelji u situacijama različitih i socijalnih i zdravstvenih, obrazovnih i odgojnih potreba djece. Isto tako ne postoji nikakva zapreka da se daju potpore u novcu, stvarima, te da se podupire kulturne, obrazovne, sportske i druge aktivnosti koje služe dobrobiti djece. Pripremajući se za ovu raspravu, pregledavao sam web stranici Zaklade "Hrvatska za djecu" ali nažalost na isto nisam našao potrebite podatke i informacije o radu Zaklade "Hrvatska za djecu". Mislio sam da se to od nekoga taji. Zanimale su me informacije o aktivnosti zaklade, o potporama koje se dodjeljuju bilo pojedincu ili institucijama i načinu utroška financijskih sredstava zaklade. Međutim, to na stranicama zaklade nisam mogao pronaći. Tako npr. na stranicama zaklade nema informacijama o dodijeljenim stipendijama učenica srednjih škola iz sredstava zaklade nego se ta informacijama nalazi na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih. Isto tako nije moguće uopće pronaći izvješće o radu zaklade za 2014., nego se isto može pronaći na pretraživaču web stranice Vlade Republike Hrvatske. Tako je moguće vidjeti da je zaklada za školsku godinu 2014. i '15. dodijelila 500 stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 7 stotina Iz izvješća za 2014. godinu vidljivo je da je zaklada sufinancirala ukupno 38 projekata. Zaklada je u 2014. godini raspolagala sa ukupno 9 milijuna dok su rashodi zaklade u 2014. godini bili 7 milijuna 620 tisuća 646 kuna te je zaklada u 2014. godini ostvarila višak prihoda u iznosu od milijun 649 tisuća 801 kuna. Kada se tome pribroji višak prihoda iz 2013. godine u iznosu od 412 tisuća 680 kuna ukupni višak prihoda raspoloživ u 2015. godini iznosi 2 milijuna Kada se tome pribroji iznos koji je državnim proračunom planiran za rad zaklade u iznosu od 7 milijuna 497 tisuća 471 kunu proizlazi da zaklada u ovoj godini raspolaže sa iznosom od 9,5 milijuna kuna. Hvalevrijedne su aktivnosti zaklade oko dodjele stipendija učenicima srednjih škola, kao i sufinanciranje određenih projekata, pojedinih udruga kojima se podupiru različite aktivnosti od od unapređenja odgojno-obrazovnih projekata s teškoćama u razvoju što svakako pozdravljamo, zdravstvenih potreba djece, kulturnih i sportsko-rekreacijskih aktivnosti djece. Svakako pohvalno. ono što zaklada nažalost nije prepoznala jest činjenica da je ekonomska kriza značajno utjecala na osiromašivanje stanovništva Republike Hrvatske, isto tako da se to siromaštvo značajno reflektira na djecu koja žive u uvjetima siromaštva i izložena su riziku socijalne isključenosti i ovise o javnim i državnim potporama. Svi se vjerujem ovdje nazočni sjećamo medijskih informacija o djeci u hrvatskim osnovnim školama koja nisu bila uključena u sustav školske prehrane za čiju prehranu u školama su nastavnici prikupljali novac kako djeca jednostavno ne bi bila gladna. Prema podacima koji su u siječnju ove godine dostavile osnovne škole i Ministarstvo obrazovanja, više od 10 000 učenika u Hrvatskoj gladuje jer njihovi roditelji nisu u mogućnosti podmiriti iznos školskog obroka koji stoji od 5 do 9 kuna. Ta brojka je sama djelovala zaprepašćujuće, a država bi koristeći između ostalog i sredstva zaklade, a imala ih je, vidjeli smo da je ostalo neutrošeno preko 2 milijuna kuna, na koncu 2014. godine mogla platiti školski obrok svakom djetetu i to bi bilo učinkovitije od davanja novca za financiranje preventivnih programa različitih nevladinih udruga, zasigurno. Jer kao što reče ravnateljica jedne zagrebačke osnovne škole, sito dijete najbolji je preventivni program. Isto tako, mnoga djeca u našim školama nisu u mogućnosti ići na zajedničke školske izlete zbog toga što roditelji nisu u mogućnosti iste platiti. Prema tome, nama nije potreban novi Zakon o zakladi Hrvatska za djecu nego nam je potrebna značajnija i puno bolja, prepoznatljivija i vidljivija aktivnost zaklade o čemu smo danas i govorili u Hrvatskom saboru pojedine kolege, gdje uopće ne nazirete, ne vidite tu pronatalitetnu politiku u Republici Hrvatskoj, znajući za činjenicu da je samo u prošloj godini rođeno 39 000 djece, a 52 612 je umrlo. Grad veličine Trogira. Zašto se o tome ne oglašava ministarstvo, ova zaklada, zašto se ne radi na jednoj proaktivnoj, pronatalitetnoj politici? Vjerujem da u ovoj teškoj gospodarskoj, socijalnoj situaciji da ćemo i svojim programima potpora ciljano djelovati ili da bi ministarstvo trebalo djelovati prema onima koji su zaista potrebni pomoći od strane zaklade i čime bi zaklada u puno većoj mjeri nego do sada ispunila svrhu svog svog osnivanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Babić, mnogo toga što ste vi rekli je uistinu bilo argumentirano. Ono što posebno mi se čini dvojbeno u ovo vrijeme jest to da iako je u prethodnom, postojećem zakonu o zakladi iz 2008. godine bilo normirano da upravitelj ima pravo na plaću i druga materijalna prava iz radnog odnosa, to se nije realiziralo, nije se isplaćivala plaća ni bilo kakva druga primanja. Tu je funkciju vršio ravnatelj uprave, a zatim državni tajnik bez ikakvih plaća i naknade. u vremenu kad se tvrdi da trebamo smanjiti razne administracije, da trebamo smanjiti broj činovnika, da trebamo smanjiti troškove za administraciju itd., sad imamo jedan zakon koji izmišlja jedno mjesto sa ugovorom o radu za neodređeno vrijeme i to pod argumentacijom da će se time zapravo postići veća vidljivost zaklade. Vidljivost zaklade se neće postići time da jedna osoba dobiva plaću i ima zajamčeno radno mjesto barem 4 godine nego li se veća vidljivost postiže većom aktivnošću upravitelja, upravnog odbora, svih onih koji u tome sudjeluju itd. Prema tome, argumentacija ta baš ne stoji. A posebice je čudnovato da sada uklanja ono ograničenje da zapravo sredstva za rad stručne službe itd. ne mogu iznositi više od 7% ukupnih prihoda zaklade nego se može preko tog limita trošiti novac, a ne za onu svrhu zašto je zaklada namijenjena. s jedne strane za administraciju možemo trošiti više novca nego ranije, dapače imat ćemo profesionalca koji će dobivati plaću, a kukamo kako zapravo treba novac upotrijebiti za djecu, za što je na kraju zaklada i zamišljena. To je jedna kontradikcija i zbog toga uistinu se postavlja pitanje da li je trebao taj zakon ili ne, ili se moglo ostat pri starome. Hvala lijepo. Poštovani kolega Reiner, ni ja ne vidim iz predloženog teksta zakona kako će se poboljšati procesi rada zaklade. To zapravo nitko ne vidi u odnosu na važeći zakon. Ono što ste rekli zapravo, a i problematizirali smo to da je zapravo ukinuta ta odredba od 7% ukupnih prihoda zaklade u proračunskoj godini za rad stručne službe stalnih i povremenih povjerenstava. Ako ste pratili pozorno govorio sam da će prihodi zaklade u ovoj godini biti 9,5 milijuna kuna. Tih 7,5% zapravo su nekih 720 000 kuna ukoliko se ne varam zapravo time osigurani za rad stručnih službi. Izbacivanjem ove odluke zapravo se povećava taj iznos što svakako nije dobro jer zaklada i jest stvorena zbog toga, formirana zbog toga za pomoć zapravo djeci u višečlanim obiteljima, odnosno za stipendije i za rane vidove projekata vezane za potrebe djece. I to definitivno nije dobro i upućuje na to da je ovaj zapravo prijedlog zakona upravo donesen između ostalog i s tom namjerom. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, uvaženi Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Babić, pažljivo sam iščitao prijedlog zakona i ne mogu se ne upitati zašto se ovaj zakon donosi i to još po žurnom postupku. Jer u obrazloženju zakona naveden je samo jedan razlog zašto se on donosi, iako sam prepoznao dva razloga, ali jedan je naveden. Kaže populariziranje donatorskih aktivnosti. To je jedini službeni razlog donošenja ovoga zakona. Kao da zakon zabranjuje donatorske aktivnosti i kao da zakoni populariziraju išta. Pa zakoni niti smiju, niti trebaju popularizirati, a službeno se piše da služi za popularizaciju donatorskih aktivnosti. Pa donacije treba popularizirati na drugi način i u okviru postojećeg zakona je to moguće. važan razlog, a koji nije naveden je da ovo nije, da ovaj prijedlog zakona nije briga za djecu, nego briga za jednoga čovjeka i to briga za upravitelja zaklade. Ako se predviđa da za njega ima neograničen broj mandata što je nedopustivo u demokratskom svijetu da ima netko neograničen broj mandata i da treba ograničiti na dva, a posebice što se ubacuje da mu se taj radni odnos na neodređeno vrijeme, to znači ako mu i slučajno kad ga netko razriješi ili mu istekne mandat onda on postaje zaposlenik zaklade što je zastrašujuće. Pa što ćemo dobiti sa zatvorenim sustavima? Pa blagajnik u banci mora otići na godišnji odmor radi rekapitulacije sustava da bi se provjetrilo sustav u kojem on radi. A mi možemo ovako imati 25 godina zatvoreni sustav, možete misliti kakav je vjetar tamo onda u takvom sustavu. Zato mandati i služe ograničeni broj mandata radi provjetravanja da ne bi imali zagađen zrak u takvim sustavima, a u pravilu imamo gdje god ima neograničen broj mandata. Hvala lijepa. Da, kolega Mariću. Znate kraj mandata se bliži, a ministrica se mora i nekim stvarima pohvaliti, a znate da je neslavno završio Obiteljski zakon, vjerojatno i ovaj prijedlog zakona će isto tako završiti. I onda se išlo sa prijedlogom zakona s kojim uopće nije trebalo ići što ste i vi i velika većina ovdje primijetili ovdje primijetili ma koliko se god vladajući trudili to obrazlagati i davati određena suvisla opravdanja po njima. Člankom 10. stavak 4. kaže se: "Mandat upravitelja zaklade traje 4 godine s pravom ponovnog izbora to što ste vi primijetili. A u stavku 6. članka 10. kaže se: "Osoba imenovana za upravitelja zaklade sklapa sa Upravnim odborom zaklade ugovor o radu na neodređeno vrijeme." Pretpostavljam odmah, da ne bi čekali kraj mandata. I odlično ste primijetili da to donošenje ovog novog zakona nije briga za djecu jer i važeći se o tome brine, već je briga za jednog čovjeka što su zapravo pokušali proturiti ovim prijedlogom zakona, pokušali ponovno manipulirati, a zapravo se služe neistinama. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega Babić, dobro ste u svom govoru analizirali praktičku nepotrebnost donošenja ovoga zakona. Ono što je stvarno možda najviše najviše upalo u oči, a to je vaše obrazloženje gdje ste rekli da postoje jednostavno viškovi sredstava kojima zaklada raspolaže. Gotovo je nemoguće vjerovati da u Hrvatskoj gdje imamo toliko problema da bi djeci osigurali standard, da bi se osigurao adekvatan topli obrok. Znamo da mnoga djeca ne mogu poći na ekskurziju, da zapravo zaklada ima višak sredstava kako ste vi to objasnili koji su se mogli adekvatno utrošiti. adekvatno utrošiti. Također je vrlo zabrinjavajuće to što ste rekli o web stranici zaklade. Na neki način ide se sad u prijedlog novog, prijedlog prijedlog zakona koji je trebao poboljšati vidljivost zaklade a na web stranici se ne može naći ni izvještaj o radu, nego se mora ići evo istraživati kao što ste to vi učinili. Naravno da i ono što ste naglasili vezano uz doniranje, da donacije mogu biti recimo u hrani, u potrepštinama, u svemu, stvarima se također moglo na određeni način puno aktivnije i putem te web stranice pozvati i signalizirati, napraviti linkove na druge stranice koje se bave i takvim stvarima i tako stvarati mrežu kojima bi se ta donatorska aktivnost potaknula. I ja sam siguran da bi se u mnogo akcija u hrvatskom društvu, u hrvatskom narodu našla takva volja i takva mogućnost. Evo prisjetimo se niza humanitarnim akcijama kada se Hrvatska uključuje bilo telefonskim pozivima, bilo na ovaj ili na onaj način kad se prikupljaju sredstva za neko bolesno dijete ili za neku specijaliziranu potrebu, da se to ipak uspije naći. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Ante Babić. Da, gospodine Mesiću, dobro ste rekli. Krenut ću od ovog zadnjeg vezano za web stranicu same zaklade "Hrvatska za djecu" kada vidite ciljevi misije i vizije. Onda dolazite do određenih dokumenata. Jedini dokument je ovaj dokument plan javne nabave sa 6 točaka. Ne želim sad govoriti kako je napisan pismeno ili nepismeno, ali u svakom slučaju evo to vam je jedini dokument na tim stranicama. Ali mogu se pronaći podaci na stranicama ministarstva, odnosno na stranicama Vlade RH. Mogu vjerovati ili ne da se oni kriju od javnosti, ali ne želim kažem pozdravljamo sve ono dobro što dolazi od zaklade "Hrvatska za djecu". Kada ste govorili o višku sredstava ja sam upozorio na one medijske nastupe kada se govorilo o gladnoj djeci u RH. I sad zamislite tih 2 milijuna kuna da se dalo djeci koja nisu mogla platiti obroke u osnovnim školama mislim da bi to bilo korisno i za ministarstvo i za Vladu RH a ne da se ta sredstva vraćaju u državni proračun iz razloga recimo što podaci UNICEF-a za 2014. godinu za RH kažu da 65% djece dolazi iz siromašnih obitelji i živi na selu, da 68% obitelji korisnika socijalne pomoći s djecom predškolske dobi nedostaje novca za hranu, 62% djece predškolske dobi iz siromašnih obitelji na selu i 39% u gradu ne ide u vrtić jer im ga roditelji ne mogu priuštiti, 47% djece iz siromašnih obitelji na selu nema vlastiti krevet itd.,

kao nešto loše, a ne kao dobrobit za djecu. Jer tim stalnim zaposlenjem zaklada iz jedne inertnosti prelazi u zakladu koja je otvorena, koja će biti jednog dana i referentni centar za pomoć djeci, a pomoć je potrebna. Osim toga financiranje, na takav način širi se i financiranje, rekli smo i donatorska vijeća, a isto tako i europski fondovi. Spomenuli ste da nema izvješća na stranicama, izvješće je tek sad ja mislim u četvrtak usvojeno od Vlade prema tome možemo ga očekivati. Spomenuli ste da nema stipendiranja odnosno popisa. Pa ne može se spominjati imena djece jer postoji zaštita osobnih podataka. Isto tako ste spomenuli školu, gladna djeca itd. Ja ću vam sad reći jedan podatak, ne mogu se sjetiti koja je škola ali znam podatak da čim je ravnatelj odnosno čim se izišlo u javnost sa tom gladnom djecom tada je ravnateljica krenula prema toj školi, nazvala je, međutim nije dobila povratnu informaciju. Evo, prema tome mislim da se ne treba obrušavati na to radno mjesto, da je to čisto politikantstvo nego da se to treba gledati zapravo svrha toga svega, a to je pomoć djeci. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Šimac-Bonačić problematizirate rad ravnateljice na neodređeno vrijeme i mislite da ja imam nešto protiv toga. nitijednog radnog mjesta ne bih imao ništa protiv ali ako ste pratili ona se imenuje na 4 godine i nema nikakvog razloga da se takvoj osobi daje ugovor na neodređeno vrijeme. Kažete da su dosada bili inertni. Mislim da nisu, zbog onoga što su radili u zakladi da su to korektno odradili za posao koji su imali predviđen za 2014. godinu. Zar vi mislite da će se samo zato što je ova ravnateljica koja je sada imenovana, samo zato što je primljena na neodređeno vrijeme ova zaklada bolje raditi? Ja ne vjerujem da hoće. I ako je to motiv onda nam ta ravnateljica ne treba. Što se tiče podataka na web stranici ja vjerujem da to nije namjerno izostavljeno ali kad govorite da nije moguće bilo dobiti izvješće za ovu godinu ja ću vas podsjetiti da nema izvješća ni za 2013., nemate izvješće niti za 2012. godinu na istim web stranicama. To je vidljivo, uguglajte pa ćete vidjeti. Jedino što imate od dokumenata je što sam i maloprije rekao to je Plan javne nabave. A ovo smo doznali preko stranica Vlade RH. Ja vam i dalje ponavljam da zbog svega navedenog i onog što ste vi navodili nije bilo nužno potrebno donositi novi prijedlog zakona koji se u ničemu ne razlikuje, dapače sve ono o čemu je govorila i zamjenica ministra, a i vi danas, sve se može napraviti po važećem zakonu. Jedini razlog je bio kraj mandata, nepopularnost samoga ministarstva i djelatnici ministarstva da bi ostali zapamćeni donose jedan novi prijedlog zakona koji je bio potpuno nepotreban. A i oni to sami znaju.

Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. Evo odlučio sam se javiti za ovih 5 minuta za završnu riječ. Naime, kada malo pratimo kronologiju događanja onda vidimo da su postojale razne izjave. Kada se govorilo o gladnoj djeci u školama, a ima ih oko 10 tisuća, kada su dopirali apeli, pozivi da kažem za pomoć gladnoj djeci u Baranji u nekim općinama i selima Slavonije i Baranje onda su pljuštale izjave da ne moraju djeca jesti bijeli kruh, može i crni kruh, on je jeftiniji a usput je i kvalitetniji i hranjiviji. Ima puno više pšeničnih ostataka itd. Pamtimo i izjavu gospođe ministrice, vaše ministrice, da se radi samo o, kada se govori o školskoj djeci, o nekoj djeci romske nacionalnosti. I takvu smo izjavu čuli. I danas raspravljamo o Hrvatskoj zakladi za djecu. I to po hitnom postupku kao da je kraj svijeta, a znamo da je prema određenim informacijama dio novaca u toj zakladi i ostao. Pa se pitam uopće kakva je to zaklada kad dio novca i ostane, kada nije utrošen a imamo prema informacijama i službenim informacijama oko 10 tisuća djece koja u školi ne mogu platiti, roditelji ne mogu platiti obrok. Kao što 0,05% školske djece obrok u školi im je jedini obrok. Dakle, oni koji objeduju u školi to im je jedino što taj dan uopće objeduju u svojoj obitelji i u svom životu. Dakle, kada imamo podatak da je dio novca zaklade ostao, a kada imamo informacije da postoji pojava evidentirana i evidentna, vidljiva, opipljiva pojava gladi među školskom djecom onda mi nije jasno kada je bila, kada smo mi klub HDSSB-a zatraživao amandmanom na proračun RH az 2015. godinu samo milijun i pol kuna kako bismo ublažili tu glad u školama, smanjili broj gladne školske djece i odbijeni smo uz obrazloženje da će to riješiti Ministarstvo socijalne skrbi ili kako se već naziva. E pa sad, ako i ova zaklada spada pod to ministarstvo onda mi nije jasno, a znalo se da ima da kažem viška novaca zašto ti novci upotrjebljeni i u te svrhe. Drugo, ovaj zakon po hitnom postupku je zapravo podvala i to podvala ne za djecu nego za malu djecu, zato da se učvrste pozicije prije izbora nekih ljudi u određenim zakladama, možda i agencijama itd. Time da se propisuju u člancima ovoga zakona dakle tajna da kažem zaposlenost i time da nema ograničenja na mjestu rukovoditelja ove zaklade, Hrvatske zaklade za djecu Dakle, neograničen mandat, neograničen broj godina zaposlenosti, dakle posao krasan, super nekog velikog posla i nema, kad dio novca i ostane, dakle nema se puno oko čega brinuti, a posao idealan i to se sada sve skupa betonira, betonira se ovim zakonom. Zbog čega po hitnom postupku kad je funkcionirala, zaklada funkcionirala i po starom zakonu? Samo zbog ovoga, dakle samo zbog personalnih ili osobnih kako god hoćete razloga u toj zakladi i ništa više. Pa to je prava podvala nama zastupnicima a zato se i zove valjda "Hrvatska za djecu", za nas kao malu djecu nas pokušavate preveslati žedne preko vode i staviti u hitni, žurni postupak i po hitnom postupku ovakav jedan zakon umjesto da raspravljamo, imamo naravno da su nam djeca vrlo bitna ali ima na dnevnom redu kojega smo vam trpali na prošlo, u u petak dopunili, gdje ima daleko puno važnih tema, evo mi danas po hitnom postupku raspravljamo o ovome samo zbog jedne osobe zapravo i ništa drugo. Sve drugo ostaje isto i novčani iznosi, i funkcija Zaklade za djecu i sve drugo. Teško je reći uopće kako glasovati ali to će klub HDSSB-a odlučiti naknadno. Hvala lijepa. Marijan (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa ovim raspravama jedno od tragičnih stvari koje samo ističemo a govorimo o gladnoj djeci u školama i govorimo o tome da nam je krivo ili ministarstvo, ili zaklada ili bilo što drugo. Pa prije svega zadatak je nama gradonačelnicima i županima i ravnateljima da tu problematiku koju vidimo, koja je među nama odmah nađemo rješenje. Mene zaista čudi kao gradonačelnik jednog grada gdje apsolutno dugi niz godina preko petnaestak godina nema ni jednog gladnog djeteta, ili jednog djeteta koje se ne hrani u školskoj kuhinji jer smo našli rješenje, našli smo mogućnost da imaju prije svega školske vrtove i svi oni koji ne mogu osiguramo im sredstava preko gradskog proračuna ili drugih razina u tom djelu. U Varaždinskoj županiji također smo našli rješenja i svim tim školama smo omogućili da se djeca hrane u školama. Čudi me zašto toga u Hrvatskoj nema. Gdje su tu ravnatelji, gdje su tu gradonačelnici, načelnici, gdje su tu župani? Pa ne možemo svi očekivati da netko iz Zagreba nama riješi osnovni problem u onim najosnovnijim razinama. Gladne djece ne smije biti naročito ne u školama. To je naš zadatak. Hvala lijepo. Kolega Škvarić, pa naravno ovu vašu zadnju rečenicu i potvrđujem i poštujem i tako bi to trebalo biti. Da vam ilustriram malo situaciju, nakon odbijanja amandmana u Hrvatskom saboru na proračun za 2015.od milijun i po kuna koje smo tražili upravo u ove svrhe mi smo isti amandman uložili na proračun županije Brodsko-posavske tražeći 200 tisuća kuna za škole na području Brodsko-posavske županije u kojima postoji dakle ta kuhinja i to da bi mogla sva djeca imati nekakav obrok. Tamo je na vlasti HDZ-ova koalicija, mislim moram to reći, tamo smo također odbijeni. Dakle ovdje na državnom nivou nas odbija Kukuriku koalicija a na na regionalnom odbija HDZ-ova koalicija koja je tada bila za naš amandman, ovdje u Saboru su bili za naš amandman. Tako da je to malo žalost, a žalosno da uopće o tome u Hrvatskoj ovakvoj zemlji koju koju nam je Bog samo dao da ima uopće gladne djece i da mi o tome raspravljamo. A stoje činjenice da je bilo riječi o tome da je jedna osoba da kažem poznata rekla neka jedu crni kruh, ne moraju jest bijeli. To je jedna. A druga je rekla pa to je samo među Romskom populacijom ima gladne djece i to ministrica je rekla. Prema tome, činjenice stoje, ja ništa ne lažem, to vi znate i sami.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 Zakona o zakladu u onom užem smislu i što smo otvorili na neki način i raspravi o borbi protiv siromaštva odnosno o djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti pokriti troškove prehrane, školske prehrane. Upravo zbog toga, time ste mi dali podsjetnik da spomenem nešto što je očito ovdje nepoznato. Ministarstvo socijalne politike i mladih izdvojilo je 24 milijuna, 24 milijuna kuna na borbu protiv siromaštva od kojih je na taj projekt od kojih je pokriće prehrane djece u školama iznosi dominantni dio. To nisu djeca koja su ispunjavala uvjete za dobivanje socijalne naknade, ne mi smo proširili krug korisnika. Ta djeca su na školsku prehranu imala i prije. No međutim, mi smo proširili krug korisnika i proširili i na onu djecu čiji roditelji zbog kredita ne ispunjavaju inače uvjete za socijalnu naknadu ali zbog kredita zbog teške materijalne situacije nisu bili u mogućnosti i nije im bilo lako tu školsku prehranu. krenuli iz svojih proračuna micati prehranu djece u osnovnim školama jer to sada pokriva država pa nema više potrebe da to rade oni iako je to u njihovoj obvezi. inače imam sada i potrebu javno izgovoriti situaciju i ispričati situaciju za koju isto tako mi se čini da je nedovoljno poznata, priča o nazvat ćemo gladnoj djeci, krenula je iz Belog Manastira ako se ne varam od jednog ravnatelja osnovne škole koji je detektirao jedno gladno dijete u svojoj školi. I kada smo ga pitali zbog čega se iste sekunde nije obrati centru za socijalnu skrb, on je rekao da nije reagirao kao ravnatelj već kao vijećnik gradski. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama on je bio dužan iste sekunde kada vidi dijete koje je u ugrozi po bilo kom pitanju reagirati prema nadležnim institucijama, a reći ću vam da identitet tog djeteta mi nismo doznali ni danas. Još jedanput evo ponovit ću, 24 milijuna je ministarstvo upravo izdvojilo i održalo svoje obećanje kada ste uložili taj amandman da će ministarstvo riješiti stvar. Da, rješavamo ga sa 24 milijuna. Dopustite mi da kažem još na koncu da ćemo amandman HDZ-a razmotriti, a da je amandman koji je predložen od Odbora zakonodavstva verificiran danas na sjednici Vlade, da je dana suglasnost. Hvala vam lijepo.

Složio bih se sa svima onima danas koji su detektirali odnosno uputili kritiku vezano za zapošljavanje jedne osobe kao ravnatelj ili ravnateljice Zaklade "Hrvatska za djecu". Osobno sam se uvjerio pošto sam osobno mnoge donirao udruge, institucije, pojedince koji se bave problematikom djece bilo da su teško oboljeli, bilo da se bave sportom, bilo da za neke druge djelatnosti i zaista sam se uvjerio kako to pojedine udruge koriste i zaposle jednog određenog djelatnika, a nisam vidio da baš neka velika korist od toga. Stoga smatram da nije možda najsretnije rješenje za ovako nešto, pa evo bilo bi dobro da se u tom smislu i razmisli da li da se zaposli Hvala vam Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Sabora. Poštovana zamjenice ministrice, vi govorite da ne znamo da ste 24 milijuna kuna utrošili za sredstva kako bi djeca imala obrok u osnovnim školama. Ja iskreno ne znam za taj podatak i drago mi je što ste to napravili jer se osjetila potreba. Da se potreba nije osjetila vi to ne biste napravili, znači reagirali ste ako kažete vjerojatno u pravom trenutku. Ono što nije dobro, to je da pokazujete izvjesnu drskost, izvjesnu aroganciju kada kažete da su pojedini načelnici i gradonačelnici iz svojih proračuna izbacivali sredstva za prehranu te iste djece, ako znate morate ih prijaviti. Vi znate da oni to bez rebalansa ne mogu napraviti. Tko su ti ljudi pa dajte ih kada određene stvari objavljujete u ovoj državi i stavljate ih na stup srama, bez obzira kakve podatke, onda možete i takve podatke objaviti pa da vidimo koji su to načelnici i gradonačelnici. To jednostavno nije dobro i nije korektno s vaše strane. Naravno da vi morate paziti o takvim stvarima. Koja je uloga Ministarstva socijalne politike i mladih?

ovu nacionalnu populacijsku politiku pa to bi vam trebao biti temelj svega onoga što radite shvaćajući u kakvoj se demografskoj i lošoj natalitetnoj situaciji nalazimo u RH. Zar za vas nisu alarmantni podaci iseljavanja iz RH? Pa toga se Pa toga se trebamo svi sramiti, očito nešto nije uredu. A prvenstveno je to vezano za vašu Vladu odnosno za vaše ministarstvo i vi to jako dobro znadete. Svaki vaš pomak pozdravljam, ali ono što ne radite treba iznimno jako kritizirati pogotovo u ovoj situaciji kažem kada vam mladi silno idu, postalo je gotovo masovna pojava, nažalost. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospođo zamjenice, vi sami sebe demantirate. Rekli ste da je ministarstvo izdvojilo i to bez rebalansa, ne znam na koji način je moglo nešto što nije bilo u proračunu izdvojiti 24 milijuna kuna. Dakle na koji način ako nema rebalansa proračuna za jedno dijete koje ste naveli i još kojemu ne znate čak ni ime. Šta ste vi za jedno dijete koje je bilo gladno i koje je prijavio vijećnik i ravnatelj škole u Belom Manastiru izdvojili 24 milijuna kuna, tako ste rekli, da zapravo i nema gladnih i to nema blage veze sa istinom. A od medija i svih nas i ne samo zastupnika nego cjelokupnog građanstva i pučanstva zna da postoji da u Hrvatskoj ima aproksimativno oko 10 tisuća gladne djece. I dobro je da ste to mogli odvojiti tih 24 milijuna kuna. Ali ja znam, ću vam sada, da je jedina akcija na području Brodsko-posavske županije bila ta da je ministar školstva tražio od škola, od ravnatelja škola da im dostavi spiskove učenika koji nemaju nemaju novaca koristiti školsku kuhinju i nemaju školskog obroka. Prema tome, nije točno da je samo jedan taj učenik, pa očito je to kada ste vi izdvojili 24 milijuna kuna da ne kažem opća pojava ali da je puno veći broj učenika i u školama gladno i to je činjenica, ne možemo mi pobjeći od toga. Na kraju krajeva da nije gladno što kaže Babić, ne bi se toliki ljudi selili u inozemstvo i to zauvijek ne kao gasterbiteri nego cjelokupne obitelji skupa sa djecom. Pogledajte koliko je manje upisanih u školama ove godine nego lani, jer su odselili i djeca i roditelji i svi. Nema više, čak oni koji su bili upisani lani recimo u 6. razred upisuju 7., 10 do 15% ih manje upisuje, a prošli su godinu. Znači oni su odselili. Hvala lijepo. Gospođo zamjenice ministra možda nije dobro što ste ovo na ovakav način rekli na kraju kao što ste rekli. Prvo iz razloga što ste očigledno ili predvidjeli ili niste informirani da Izmjenom zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave je udio poreza na dohodak za financiranje socijalne skrbi jedinicama lokalne samouprave je smanjena. I s tog osnova su ostali bez novaca. Druga stvar, nije dobro da ste rekli da ste vi iskoristili dio novaca koji nije bio predviđen proračunom itd. i da ste dali novce i pomoć djeci kojima to ne pripada, to naprosto nije dobro iz razloga što ako ste odlučili za potez da proširite kategoriju onih kojima će se pomoći, onda Ministarstvo socijalne skrbi mora donijeti određene kriterije po kojima to ide. Jer sve drugo je nažalost ispada kao da je netko dao nekome nešto što mu ne pripada. Zna se koji je posao koga i čiji. I ja razumijem da vas možda smeta što je rasprava otišla izvan konteksta zaklade, ali čisto na kraju mislim da nije ni dobro, pa nemojte se ljutiti ni pametno ovo što ste rekli jer naprosto ispada da ste protuzakonito davali novce. A druga stvar, ja bih vas podsjetio da je davno donesen Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Između inih razloga je bio jedan da se konačno u Hrvatskoj uspostavi vertikala u socijalnim davanjima naprosto da se zna što tko dobije, po kojim kriterijima i kako. I ja se iskreno nadam da je u toj vertikali socijale da su informatički povezani i ministarstvo i centri socijalne skrbi na terenu i da se konačno da koja pomoć se dobiva preko jedinica lokalne samouprave a koja iz državnog proračuna i to je naprosto zakonom propisano. Možda ste vi htjeli to reći, ali nažalost ono kako ste rekli baš nije pametno bih rekao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku Maja Sporiš. **Sporiš, Maja** Ovako, istina je, dugujem vam pojašnjenje, iz viška dijela prihoda od igara na sreću su nam došla ova 24 milijuna. Naprosto građani su 2014. više igrali igre na sreću, veliki je višak bio i dodijeljen je nama koji smo ga upotrijebili za ove svrhe, znači nismo ništa napravili protuzakonito, nismo trebali rebalansirati proračun, raspisali smo natječaj, sredstva su dodijeljena organizacijama civilnoga društva koje će provesti projekt borbe protiv siromaštva.